Kolegice i kolege, nastavljamo sa raspravom. Na redu je: - Izvješće o provedbi Plana humanitarnog razminiranja i utrošenim financijskim sredstvima za 2014.godinu. Podnositelj izvješća je Vlada RH. Materijal ste primili. Raspravu je proveo Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za obranu. Izvješća ste primili na sjednici. S nama je u ime predlagatelja zamjenik ministra unutarnjih poslova gospodin Evelin Tonković. Izvolite zamjeniče. **Tonković, Evelin** Hvala potpredsjedniče Sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici. Dostavljeno Izvješće o provedbi Plana humanitarnog razminiranja i utrošenim financijskim sredstvima za 2014.godinu je detaljno. Ono je sa svim pokazateljima i prikazalo je sve aktivnosti i ciljeve koji su realizirani u području protuminskog djelovanja protekle godine. Stoga mi dopustite da u jednom zaista kratkom sažetku istaknem samo ono što je najbitnije. Na dan 1.siječnja 2014.godine ukupna veličina minski sumnjivog područja u RH iznosila je 613,6 km četvornih, prostirala se unutar 91 grada i općine u 12 županija i bila je obilježena sa 12.868 oznaka koje su ukazivale na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksplodiranih ubojnih sredstava. Zaključno s tom godinom 31.prosinca 2014.godine poslovima razminiranja i općeg izvida smanjenja je veličina minski sumnjivog područja za 83,8 km četvornih na prostoru od 10 županija, znači 2 županije mane, 79 gradova i općina za razliku od 91 grada i općine koji je bio na početku godine, te na dan 31.prosinca 2014.godine iznosila 530,3 km i bila je obilježena sa 12.071 oznakom koje su ukazivale na minsku opasnost i mogući pronalazak neeksplodiranih ubojnih sredstava. Nacionalnim programom protuminskog djelovanja RH za 2014.godinu utvrđena su bila potrebita financijska sredstva u iznosu od 57,2 milijuna kuna te smanjenje minski sumnjivog područja za 132,5 četvornih kilometara. U 2014.godini poslovi razminiranja su financirani sredstvima iz državnog proračuna, od strane investitora i donatora u ukupnom iznosu od 289 milijuna 903.328,04 kuna što je povećanje od 13% u odnosu na prethodnu 2013.godinu. Unatoč nedostatnim financijskim sredstvima ostvareni su značajni rezultati u sustavu protuminskog djelovanja u protekloj godini, a posljedica toga su ipak niz poduzetih aktivnosti od strane Hrvatskog centra za razminiranje kao i njihova suradnja i suradnja sa ostalim partnerima u sustavu protuminskog djelovanja. Najočitiji pokazatelj uspješnosti u 2014.godini je najveće smanjenje minski sumnjivog područja od donošenja Nacionalnog programa protuminskog djelovanja, tj. 2009.godine kvadratnih odnosno minski sumnjivo područje je smanjeno za 13,7% u odnosu na utvrđeno 1.siječnja 2014.godine. Također treba istaći kako je u 2014.godini plan u dijelu koji se odnosi na poslove humanitarnog razminiranja prebačen za 3,2% odnosno poslovi humanitarnog razminiranja realizirani su u obujmu koji je bio veći od planiranog. Nadalje, iz realizacije Nacionalnog programa zamjetan je i porast realizacije u odnosu na period 2012.-2014.na način da je u 2012.realizacija samog programa u postotku iznosila 49,9% dok je 2014.godine ona iznosila 63,3%. Posebno bi se istaklo rješavanje minskog problema u cijelosti u Dubrovačko-neretvanskoj, Virovitičko-podravskoj županiji svih poljoprivrednih površina znači poljoprivrednih većina je oranica u istočnoj Hrvatskoj te nastavak sustavnog razminiranja kotar šume gdje je minski sumnjivo područje smanjeno za 3,8 km Smanjenje minski sumnjivog područja koje se odnosi na poljoprivredne površine isto tako izvršavalo se i u ostalim županijama. Za istaknuti kako je u 2014. godini planirano financiranje poslova razminiranja iz predpristupnih fondova EU IPA komponenta u iznosu od ukupno 49 milijuna kuna a ostvareno je 67888185,42 milijuna kuna. Sama iskoristivost sredstava koji su pristigli iz predpristupnih fondova EU korištenih za financiranje poslova razminiranja bila je veća od planirane za 2014. godinu i to za gotovo 40%. Realizacijom poslova razminiranja tijekom 2014. godine ukupno je pronađeno 3 tisuće 349 minsko eksplozivnih sredstava što predstavlja jedno pronađeno minsko eksplozivno sredstvo na svakih 11 tisuća 272 metra kvadratna te 5 tisuća 333 različitih neeksplodiranih ubojnih sredstava. Za izvršenje poslova razminiranja pri Hrvatskom centru za razminiranje početkom 2014. godine bilo je akreditirano 36 ovlaštenih pravnih osoba u kojima je bilo zaposleno 609 pirotehničara a posjedovali su 48 strojeva za razminiranje te 20 psa za otkrivanje minsko eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava. Krajem prosinca prošle godine bilo je akreditiranih 40 ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje poslova pretraživanja i razminiranja, u kojima je bilo zaposleno 650 pirotehničara, znači 41 više u odnosu na početak godine koji su posjedovali 55 strojeva, 7 više za razminiranje i 30 pasa, 10 više. Iz samih podataka je znači vidljivo kako su u 2014. godini osjetno porasli kapaciteti humanitarnog razminiranja. U siječnju 2014. godine dovršena je i formalna reorganizacija Hrvatskog centra za razminiranje koja je započela tijekom 2013. godine sa ciljem da se uspostavi racionalniji i učinkovitiji model izvršavanja obveza iz nadležnosti samoga centra. Nastavljeno je i plansko smanjivanje broja zaposlenika što je zajedno sa promjenama u načinu rada rezultiralo uštedama financijskih sredstava namijenjenih za rad centra a koji iznos u cijelosti je bio preraspoređen za poslove razminiranja. Tijekom 2014. godine Hrvatski centar za razminiranje provodio je koordinirao niz aktivnosti vezanih uz edukaciju o opasnostima od mina te je ukupno educirano 16 tisuća 960 građana. Kao rezultat kvalitetnog obilježavanja minski sumnjivih područja i svih provedenih aktivnosti u području edukacije stanovništva u opasnostima od mina smanjen je i broj minskih nesreća u nekoliko proteklih godina uključujući i samu 2014. godinu. u …/Govornik se ne razumije./…, dana 14. veljače dogodila jedna minska nesreća u Općini Josipdol gdje su na prostoru bivšeg vojnog skladišta u Oštarijama koje je bilo obilježeno oznakama opasnosti dvojca civila prilikom prikupljanja sekundarnog metalnog otpada aktivirali neeksplodirano ubojno sredstvo, odnosno jednu topničku granatu od 130 mm te nažalost tom prilikom jedan od tih civila je poginuo a drugi je zadobio teške tjelesne ozljede. I na kraju treba kazati kako prošle godine se nije dogodilo niti jedno stradavanje naših pirotehničara. Evo ovo je bilo kratko, hvala vam lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, Sunčana Glavak. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine Tonković, lijepo ste ovo predstavili, skraćeno, međutim, samo nekoliko detalja. Točno da je bilo nešto više razminirano od plana, međutim, moram odmah reći kako je to bilo zbog toga što je bilo riječ o manje zahtjevnih terenima. Ono što nam predstoji jesu zahtjevniji tereni i vidjeti ćemo nažalost u kojoj mjeri će se moći plan ispuniti. Što se tiče cijene razminiranja koju niste ovdje spomenuli, ja ću vam samo reći da jednostavno dovodi se u nemoguću situaciju ljude koji imaju tvrtke, koji rade na razminiranju jer je nažalost cijena razminiranja po četvornom metru u Republici u Republici Hrvatskoj negdje manja nego što je cijena košnje trave ili sadnje cvjetnih gredica u nekim gradovima. I to je istina i to možete točno provjeriti. Ono što jednako tako nikako da se riješi jest PDV na donacije. Vi i sami znate zbog stope PDV-a smanjenje su donacije i donatori nerijetko odustaju od planiranih sredstava upravo za ovu svrhu jer jednostavno svoja sredstva preusmjeravaju u zemlje gdje jednostavno poreza na donacije nema. I ja apeliram da se o tome vodi računa il da se to na neki način riješi. Jednako tako biti će problema ove godine zato jer tek u kolovozu ćemo moći koristiti sredstva, vi ste spominjali EU fondove za prošlu godinu, međutim ja ću vam reći da tvrtke koje se bave razminiranjem ovoga trenutka rade sa 60% svojega kapaciteta. Uglavnom opslužuju hladni pogon jer ljudi nemaju posla na terenu, jer kasne sredstva za koja smo aplicirali, naravno ne na vrijeme. Ono što smo možda propustili napraviti, a vjerujem da u budućnosti hoćemo, nažalost ratna stradanja, odnosno poratno vrijeme nama je stvorilo neku dodanu vrijednost a to je upravo ovaj vid industrije koji bismo morali snažnije promovirati na tržištima i biti konkurentniji jer za to imamo osposobljene ljude. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika nezavisnih ljevičara Mladen Novak. Izvolite. Hrvatskog sabora, gospodine ravnatelju Hrvatskog centra za razminiranje, kolegice i kolege. Pa vi znate da sam u pravilu ja bio najžešći kritičar upravo ovog djela, a sad ću malo za promjenu krenut drugačije. Iskazat ću svoju zahvalnost prvenstveno ravnatelju HCR-a na kooperativnosti i suradnji vezano uz razminiranje jednog područja u Sisačko-moslavačkoj županiji. Riječ je o kotar šumi i riječ je o području koje se koje se sjećate po raspravama kroz koje nažalost su do prošle godine djeca kroz minsko polje praktički prolazila da bi došla do škole. Zahvaljujući razumijevanju i angažiranosti HCR-a taj problem je, barem u ovom dijelu riješen, nažalost nije bilo razumijevanja drugih struktura pa ta djeca nažalost i dan danas idu pješke, valjda će se jednog dana i to promijenit. Podsjetit ću ovdje na svoje zastupničko pitanje koje je upućeno 29. listopada 2014. godine, a i poštovani zamjeniče i vi ste nešto govorili o tome u svom uvodnom izlaganju, smanjenje sredstava ili kako ste vi to rekli nedostatnim financijskim sredstvima se raspolaže. Ja sam upozorio na to da su u prvom rebalansu smanjenja sredstva za 5,3 milijuna kuna, da je upitno 30 milijuna kuna od strane, koja su predviđena planom od strane Ministarstva poljoprivrede. Odgovor koji sam dobio mi se se reći ću prilično neuvjerljivo me se uvjerava da će to ipak bit dostatno, da će se to rješavat na ovaj ili onaj način, da će uglavnom problem razminiranja bit riješen i da neće neće se odustat od plana. No iščitavajući ovo izvješće ja moram priznat da sam naišao na neke barem dvojbene podatke. Recimo opći izvid realizirano u 2014.godini 310% više od planiranog. Ako je nešto 310% više od planiranog onda ili smo krivo planirali ili smo upotrijebili neku drugu metodu pa smo došli do ovog izračuna. sad s obzirom da mi svi znamo odnosno ne znamo svi, ali ovdje je riječ o tome da smo upotrebljavali drugu metodu, ali ne matematičku nego drugu metodu na terenu, ja ću upozorit na onu raspravu svoju od prije nekog vremena, da li je taj opći izvid stvarno eliminacija minski sumnjivih područja ili ćemo jednog dana doći u situaciju da kroz nečiji ljudski život konstatiramo da je ipak napravljen propust. Ali je za državu da ne kažem financijski povoljnije, ma koliko to grubo zvučalo, žrtvovat nečiji ljudski život nego platit platit ovim firmama pirotehničara kompletno odrađen posao, odnosno da se razminiranje izvrši u punoj mjeri. Ja ne sumnjam u vas kao stručnjake, ali nažalost iskustvo pokazuje da i struka zna pogriješit i da su te štete onda nemjerljive, odnosno ljudski život ne možete s ničim vratit. I u ovom izvješću stoji da su za ovo analizirano razdoblje odnosno promatrano razdoblje nedostatna financijska sredstva. Ja ću sad spomenut jedno područje di sam bio prije par dana, područje Općine Sunja, konkretno riječ je selu, mjestu Staza gdje su me ljudi upozorili da od željezničke pruge do Save su njihova poljoprivredna zemljišta. To je isključivo ruralna sredina gdje žive ljudi uglavnom od poljoprivrede i ako im ne omogućite da obrađuju svoju poljoprivrednu površinu praktično ste im uskratili mogućnost da žive od nje. Taj dio nažalost možemo samo konstatirat da je već 20 godina prošlo da ljudima ustvari ne date mogućnost da žive od svog rada. Ne krivim nikog, ne osuđujem nikog, ali činjenica je da smo postavili stvari možda malo nakaradno, isto kao i kad je bio povrat stanovništva pa smo onda sve divno i krasno uredili im kuće, ali gro tih ljudi živi od poljoprivrede, one prateće objekte, poljoprivredno zemljište im niste omogućili pristup i to onda ispada da smo uludo uložili novce jer se ljudi nisu vraćali na ta područja. Bojim se da ovaj problem se na neki način jednostavno prešućuje, gura se sa strane i ne daje mu se dovoljno na važnosti. Zbog toga ti ljudi nemaju mogućnosti da dođu do medija, da ukazuju na te svoje probleme. Nažalost, jedino kad imaju mogućnost doći do medija to je onda kad se nešto tragično desi. I ja se toplo nadam da ćete naći načina uvjerit Vladu kod izrade proračuna da ovo konstantno, a to imamo slučaj iz godine u godinu, bez obzira koja Vlada je u pitanju, konstantno smanjenje planiranih sredstava jednostavno ne može onda dat rezultat, ono što smo utvrdili da ćemo 2019. godine imat Hrvatsku bez mina. To je jedno s drugim u suprotnosti. Ako su za neki određeni rad potrebna određena sredstva da bi angažirali te ljude, onda ne možete uskratiti ta sredstva i reći je ali će to sve skupa ipak biti odrađeno. Neće biti odrađeno ili neće bit odrađeno ili će bit samo papirnatim putem otpisano što onda može u konačnosti dovest do tragičnih posljedica. Kolegica je u replici spomenula isto jedan problem koji sam mislio i sam vezano za PDV na donacije. Sad smo imali slučaj nema dugo da cijelu jednu medijsku raspravu oko toga vezano na hranu kojoj izlazi rok trajanja u ovim centrima da se mogu donirati ljudima i da se za taj dio oslobodi poreza. Ne vidim zbog čega ne bi vi sa vaše strane izvršili barem inicijativu uputili prema nadležnom ministarstvu, Ministarstvu financija da se i ovaj dio riješi jer vjerujem da bi onda bilo i pozitivnih pomaka. No, moram postaviti i nekoliko pitanja. U medijima smo imali prilike čitati slučaj stanje o zagađenosti prostora Nacionalnog parka Krk. Navodno je, pričam ono što je bilo u medijima, svečano uručena potvrda o razminiranosti tog područja. Međutim, na kraju se ispostavilo da to baš i nije tako kako kako je u toj potvrdi pisalo. Postavljam pitanje da li tamo postoji još tih minsko-eksplozivnih sredstava. Postavljam pitanje s obzirom da je bilo, barem po medijima riječi o sredstvima iz donacije da li se to odrazilo na odnose sa donatorom, a koliko se ja sjećam riječ je o SAD-u. Da li se to odrazilo i na prikupljanje sredstava u nekom narednom periodu, da li je i to možda, a ne samo ovaj PDV uzrok smanjenja sredstava iz donacija i da li je točno da to nije jedino područje na kojem je došlo do takvih previda. To upravo može bit posljedica onog što sam govorio da smo promijenili način, pa sad se masovno što smo vidjeli iz onog postotka masovno se ta područja otpisuju zbog izvida, a onda da li se može desit u praksi da nam se pokaže da stvarno izvid nije dovoljno pouzdan i da li će to onda imati za posljedicu izmjenu zakona, pa da priču na neki način vratimo na staro.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Novak, dobro ste konstatirali da su smanjena sredstva na poziciji državnog proračuna za protuminsko djelovanje kao i u Ministarstvu poljoprivrede. Naime, planom protuminskog djelovanja 2009./2019. kada bi trebala biti Hrvatska čista od mina u 2019. godini sigurno se ovakvim načinom i ovakvim tempom ne može dostići s obzirom da u samoj 2014. godini 68% je ostvareno čišćenja od mina ili minski sumnjivih područja. 68% je riješeno, međutim to nije ono što po planu protuminskog djelovanja koje je donio UNHCR i vladin Ured za razminiranje. I mislim da treba i taj plan korigirati, mijenjati s obzirom da nije ostvaren. Ne znam zašto se toga ne drži, zašto se nije reagiralo onda kada u državnom proračunu nisu osigurana dostatna sredstva, a planom su predviđena koliko će to kvadratnih kilometara ili je trebalo 625,9 km2 ili je trebalo 625,9 km2 je ukupno trebalo u 2014. godini ostvariti u planu, a ostvareno je 426. Znači, 68% od plana. To nije sasvim zadovoljavajuće i ne može pratiti ono što treba. A trebalo je također u 2014. godini učiniti još jedno da ni jedna poljoprivredna površina ne bi trebala biti minski sumnjiva. To isto nije ostvareno. Mladen (Nezavisni)** Hvala lijepo. Kolega Đakić, iskreno rečeno ovo što vi tvrdite stoji. Ali meni je, ja sam stvarno u dilemi da li je da li je pametnije ići sa kako ste vi rekli revizijom plana ili prilagoditi je nekom tempu koji je realan ili tražit načina za angažirat dodatna sredstva, pa konačno privest taj plan nekako ja se nadam da to ipak nije nerealna opcija ta 2019. ako bi se angažirala dodatna sredstva. Jer sad ova konstatnost svake godine smanjenja i smanjenja i po raznim osnovama sigurno da ne mogu dati za, u konačnosti imate efekat da će to područje stvarno bit očišćeno od mina. No međutim, ono što je iskreno rečeno kod mene izaziva skepsu je ova nova metodologija taj otpis područja. Ja vjerujem vama kao stručnjacima, međutim činjenica je da se u praksi evo dešavaju slučajevi poput ovoga iz medija koje sam pročitao. Da li je to, ne ja postavljam pitanje da li je to posljedica toga? Ako je, onda moramo konstatirati da nešto ne valja u samoj proceduri. I s druge strane, ono na što ukazujem ponovno, ukazujem na problem poljoprivrednog zemljišta tamo gdje su, gdje je stanovništvo isključivo orijentirano, to im je egzistencija. On živi od obrade te poljoprivredne zemlje. Bio sam konkretno kod ljudi koji kažu da imaju 10 rali zemlje na tom području. 10 rali zemlje, znate li vi koliko je to za jednog poljoprivrednika? To je njemu puno. I ako on do toga ne može, a ne može već 20 godina pa onda je to mislim strahovito veliki udarac i na financije tih ljudi. A na kraju krajeva ljudi nemaju jednostavno načina ostati živjeti na tom području. To ima posljedice i sa druge strane.

krivo planiranje i ono što je realizirano. Jasno nitko nije protiv toga da ako je to područje sigurno da onda to je dobro, ali nešto što ste naznačili a što je vrlo bitno to je pitanje planiranja do 2019. godine gdje bi Hrvatska trebala biti očišćena od mina. I sad kad uzmemo 2015. godinu gdje je planirano 50 km očistiti i razminirati, 53 km očistiti općim izviđanjem to je negdje 25% više nego u 2014. godini, ono što je rekao zamjenik ministra jer se radilo o 83,8 km jasno da se tu postavlja pitanje vezano za određenu sigurnost da li će stvarno to područje biti sigurno ili eventualno ne daj Bože. I ovo je dobro što je zamjenik ministra rekao da se samo desila jedna nesreća, a kad su u pitanju pirotehničari da je bilo i pretprošla godina i prošla godina nije se desila nijedna tragedija. i tu je ovo drugo ovo pitanje o kojem ste govorili, a to je pitanje da li su realno planirana financijska sredstva. Jer koliko sam vidio iz ovih nekih podataka ukupna planirana sredstva za 2015. bi trebala biti 431 milijun kuna, kuna, što se postavlja pitanje da li je to stvarno realno i da li će se to ostvariti i da li će se onda planovi ovi koji su zacrtani ostvariti ili bi eventualno trebali biti planovi nešto realniji. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Pa postavlja se pitanje, kad smo već kod tih sredstava, postavlja se pitanje prioriteta. Kod nas su očito neki drugi prioriteti mada ja iskreno rečeno ne znam ni kako te firme preživljavaju ni kako HCR uopće misli da uopće misli da je to realno sa konstantnim smanjenjem planiranih sredstava po svakoj godini. Gledajte, možemo se mi zavaravati ali meni ovo stvarno dođe kao da lažemo sami sebe. Ne može biti da ćemo svake godine izdvajati manje sredstava i ostvarit ćemo

veli realizirano u 2014. godini preko 310%. Sama činjenica da ako je neka realizacija 310% u odnosu na plan onda ili plan nije valjao ili je nešto drugo u pitanju. Ne može biti, mislim pazite da je 5% to je uspjeh, da je 20% to je savršenstvo, ali ovo je 300%! Pa tu nešto ne štima!

Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Novak počeli ste dobro sa svojim izlaganjem i pohvalili ste HCR da ste zadovoljni pogotovo što se tiče vaše županije i vašega kraja. I mislim da je to dobro. Međutim, poslije ste rekli da niste zadovoljni ne znam susjedi tamo netko je bio nesretan zato što još uvijek ima poljoprivredne površine pod minama. Čini mi se da ako ste čitali ovaj izvještaj, a mislim da je i zamjenik govorio o tome, koliko se puno napravilo upravo na poljoprivrednom zemljištu i tu se daje naglasak. A koliko ja znam po izvještaju i o planovima za 2016. godinu koliko znam da Hrvatska u 2016. godini više neće imati poljoprivrednih površina pod minama. Ponovit ću, znači to je u planu 2016. godine više Hrvatska neće imati poljoprivrednih površina pod minama. I to je ono najbitnije i evo to moramo imati u mislima stalno. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Novak. Izvolite. kolega daj mi recite sad da netko vas 20 godina ostavi bez izvora primanja jel' bi to vama bilo normalno? Pa to je riječ o poljoprivrednom kraju, to je riječ o ljudima koji se isključivo bave poljoprivredom. Ma da je bilo jučer bilo bi kasno. da je bilo jučer bilo bi kasno. Pazite, to područje je stradalo u ratu, pa sad nakon rata još 20 godina. 20 godina on ne može do nečega što njemu stvara egzistenciju za njegovu obitelj. to ne ide kritika na ovu, to ide na sve dosada. Činjenica je da mi očito nismo znali odrediti prioritete. Ne može biti da je nekome, i onda se čudimo tamo na tom području iseljavanje što u Njemačku, što u Austriju, Kanadu ne znam ni ja kud sve ne. Pa valjda više nema ni što odseliti odande. Ali to je uzročno posljedična veza. I to nije sad ukazivanje, ne znam, ne prozivam ja ni ravnatelja ni zamjenika nego konstatiram da je situacija jednostavno nenormalna. Ne možete 20 godina nešto odlagati i reći gledajte ali iduće godine će biti bolje.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Novak svi se vrtimo zapravo oko iste stvari. Gospodin zamjenik nam je predočio stanje kakvo jest, nije dao svoje osobno mišljenje je li dobro ili nije, i bolje da nije jer nažalost brojke ukazuju na ono što i mi govorimo. Razumijem vašu zabrinutost jer godinama govorimo da je riječ o površinama koje treba staviti u u gospodarsku funkciju, a vi ste ovdje progovorili o nečemu što možemo reći da je egzistencijalno pitanje za neke ljude koji ne mogu do svojih poljoprivrednih površina. Upravo o tome se i radi, dakle prema planu protuminskog djelovanja 2014.godina je trebala biti godina u kojoj bi se prema planu u cijelosti uklonila minska opasnost upravo sa poljoprivrednih površina. Dakle htjeli mi to priznati ili ne prema planu mi kasnimo, ne možemo dakle onda biti zadovoljni kad će to biti 2016.godina. Plan, još jednom ponavljam ili treba revidirati ili treba izraditi novi. Druga stvar koja se događa, prema izvješću, odnosno prema planu trebalo bi za ovakve kapacitet koji su predviđali ili za ovakvu dinamiku otprilike 1000 pirotehničara. Prema dostupnim podacima ovog trenutka u Hrvatskoj radi 45 tvrtki sa 647 pirotehničara. Dakle mi definitivno nemamo ni početnih ljudskih kapaciteta da bismo ostvarili zacrtani plan. Što se još dešava? 30% firmi se zatvorilo, dakle koje su radile na poslovima razminiranja, međutim otvorile su se nove, ali ne sa istim vlasnicima ali sa istim ljudima i negdje sa istim strojevima. Neću govoriti o psima zato jer njih ima manji broj postojećih tvrtki. Uglavnom sa istim ljudima i sa istim strojevima. Dakle, tvrtke koje su se zatvorile ostale su dužne državi, radnicima itd. Mislim da je to realnost, a na ovo upozoravaju i ljudi koji rade upravo na poslovima razminiranja. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Hvala, vrijeme je isteklo kolegice. Odgovor kolega Novak. Izvolite. Slažem se sa većinom ovog što ste rekli, ali možda bi ukazao na nešto što piše u planu. Planira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 229,5 milijuna. Da li će to biti stvarno realizirano, da li ćemo opet imati nekakvu informaciju da je pao sustav, da nisu aplikacije adekvatne i prilagođene potrebama, da li ćemo opet imat činjenicu da će HCR i ostali koji su u toj branši morat se pomirit s tim da ovoga nema i da se prilagode nečem što je nemoguće a da pri tome dinamika ostane opet ista ili ovako planirana? Volio bi čut i očitovanje zamjenika baš po tom pitanju s obzirom na iskustva koja imamo a sjećamo se svi nema dugo da je bio, glavni problem su nam bile nekakve aplikacije informatičke koje nisu bile u funkciji pa zbog toga nismo povukli značajna sredstva ili smo kasnili, ali stignemo mi to. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HNS-a Boris Blažeković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče, gospodine direktore. RH se nakon Domovinskog rata suočila s problemom zaostalih mina i različitih neeksplodiranih sredstava na površini od oko 10% kopnenog djela. Od ukupno 21 županije, 14 županija minski je sumnjivo ili kontaminirano, a prema tome prometno i gospodarski bilo je i paralizirano. Poslove razminiranja vitalne infrastrukture najprije je obavljala civilna zaštita, pa specijalne postrojbe MUP-a i inženjerske postrojbe Hrvatske vojske. Bila je to privremena i složena situacija protuminskog djelovanja, ali bio je to ozbiljan izazov za djelovanje Vlade Republike Hrvatske i građana RH. S vremenom sustavno se omogućava zamah obnove razvoja te tako iskorištava teška nepogoda minske zagađenosti kao šansa razvoja ponajprije gospodarstva. Od 1996.godine zakonom se uređuje protuminsko djelovanje i osniva se državna tvrtka AKD MUNGOS u kojoj su stečena prva iskustva u organizaciji i provedbi humanitarnog razminiranja. S vremenom razminiranje postaje posao privatnika. Nakon 10 godina razminiranja na tržišnim osnovama očišćena je velika površina zemlje, otklonjeni su uzroci zastoja obnove gospodarstva, organizacijska, humanitarna, međunarodna, gospodarska i druge protuminske aktivnosti podignute su na znatno višu razinu. RH aktivna je sudionica i stranka svih glavnim međunarodnih sporazuma o kontroli naoružanja i razoružanja koju konvencija o zabrani uporabe, stvaranju zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju, odnosno konvencija o kazetnom streljivu čije odredbe između ostalog uređuju i suradnju u području pružanja pomoći žrtvama eksplozivnih sredstava i načine pružanja te pomoći. Plan je usklađen sa strateškim planom Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2014.-2016.godine, a odnosi se na smanjenje zagađenosti prostora minama i eksplozivnim sredstvima razmjerno s odobrenim i dodatno osiguranim financijskim sredstvima za 2014.godinu. Plan je izradio Hrvatski centar za razminiranje. Cilj je prvo potpuno uklanjanje minske opasnosti s područja RH do 2019.godine. I sad u fusnoti stoji još jedna vrlo važna opaska "U razdoblju trajanja programa 2009.-2019. godine u cilju potpunog uklanjanja minske opasnosti iz RH planirano je smanjenje minski sumnjivog područja kvadratnih. Za izvršenje tih poslova potrebno je osigurati iz svih izvora sufinanciranja 4 milijarde 187 milijuna kuna." U planu je drugi cilj, odražavanje obilježenosti minski sumnjivih područja u svim fazama rješavanja minskog problema. Treće, izrađivanje i provođenje programa edukacije cjelokupnog stanovništva koje živi ili ili radi u okruženju minski sumnjivog područja ili gravitira istom. Četvrto nastavljen je s pružanjem skrbi i rehabilitacije uključujući i psihosocijalnu rehabilitaciju, ekonomsku reintegraciju svih žrtava mina. pozicioniranje i promoviranje hrvatskog sustava protuminskog djelovanja u međunarodnoj zajednici. U sustavu humanitarnog razminiranja uočeno je da se neracionalno koriste postojeći resursi, a veliki postotak isključenih površina iz minski sumnjive površine ponovno se uključuje u minsko sumnjivo područje što za posljedicu ima povećanje troškova i produžavanje vremena razminiranja kao i nedovoljnu sigurnost isključena površina iz minski sumnjivih područja za krajnje korisnike. Razvidno je odstupanje od planiranog do realiziranog područja razminiranja od 2009.-2014. Unatoč gore navedenog zahvaljujući aktivnosti i uštedama koje su provođene u sustavu iz godišnjeg izvješća o ostvarenju planova humanitarnog razminiranja bilježene su veće realizacije od planiranih na godišnjoj razini što je posebno vidljivo u zadnje dvije godine. Sukladno svemu analiziranom u promatranom razdoblju 2009.-2014.godine nedostatna financijska sredstva su temeljni razlog za neostvarenje programa u dijelu koje se odnosi na planirano smanjenje veličine čime čime se i dinamika provođenja prioriteta kao i planirano vrijeme provedbe istog prolongiraju. Ostali strateški ciljevi u potpunosti su izvršavani u okviru programa planiranog. Na dan 1.siječnja 2014.godine ukupna veličina minski sumnjivog područja u RH iznosila je 613,6 km četvornih, prostirala se unutar 91 grada i i općine u 12 županija i bila je obilježena sa 12.868 oznaka koje su ukazivale na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksplodiranih ubojnih sredstava. Općim izvidom u cilju izrade projektne dokumentacije i ažuriranja minski sumnjivih područja, te po … tehničkih izvida kroz 120 izvida smanjeno je minski sumnjivog područja RH za 46 milijuna 48 tisuća Provedbom razminiranja i općeg izvida u 2014.godini ukupno je u RH uklonjena opasnost od minsko eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava s površine od 83 Sukladno navedenom veličina minski sumnjivih područja u RH na dan 31.prosinca 2014.iznosi 530,2 Plan humanitarnog razminiranja za 2014.godinu koji se odnosi na razminiranje, a sukladno odobrenim i osiguranim financijskim sredstvima je prebačen za 3,2%. U 2014.godini planirano je financiranje poslova razminiranja iz pretpristupnih fondova EU u iznosu od ukupno 49 milijuna kuna, a ostvareno je 67 milijuna 880 tisuća 185,42 kune iskoristivost sredstava pretpristupnih fondova EU korištenih za financiranje poslova razminiranja bila je veća od planiranog za 2014.godinu i to za gotovo 40% i to treba posebno naglasiti i posebno pozdraviti. U siječnju 2014.godine dovršena je formalna organizacija Hrvatskog centra za razminiranje koje je započelo tijekom 2013.godine s ciljem uspostavljanjem racionalnijeg i istovremeno i učinkovitijeg modela izvršavanja obaveza iz nadležnosti centra. Sukladno organizaciji ustrojstva koja je provedena u drugoj polovici 2013.godine 2014.godine redefinirana teritorijalna i stvarna nadležnost podružnica centra kao i način obavljanja opsega izvida i projektiranja tako da je formirano 7 područja s jasno utvrđenim nositeljima i odgovornostima za svako područje. Također od početka 2014.godine sustavno je korištena zakonska mogućnost obavljanja i tehničkog izvida što je u najvećoj mjeri rezultirano prebačajem plana u dijelu izvršenja opsega izvida te kvalitetnijim idejnim projektima pretraživanjima i razminiranjima. Svrha protuminskog djelovanja nije samo razminiranje zagađenog područja i otklanjanje utjecaja tog problema na ljude nego u konačnici iskorištenje krize u svoju korist tj. izlazak na svjetsko tržište specijalnih proizvoda na ovom području. Osim velikog smanjenja minski sumnjivog prostora smanjen je broj minskih incidenata i žrtava mina, te izlazak protuminskog klastera tvrtki na svjetsko tržište. Danas je RH zapažena u svijetu humanitarnog razminiranja po postignutim rezultatima i naprednoj tehnologiji razminiranja. Stečeno iskustvo, znanje, vještina i oprema ugrađuju se u globalni problem uklanjanja mina. Protuminska kriza treba biti iskorištena kao šansa za razvoj i postupnog vraćanja uloženih snaga i sredstava u razminiranje. Hrvatska je na 3.mjestu iz Kambodže, BiH po postavljenim minama po kvadratnom metru na ratom zahvaćenom području. Brojna su civilna stradanja posebice djece u cijelom svijetu od posljedica eksplodiranja zaostalih mina iz rasnih ratova. Ukupno je u RH od '91.godine do 31.prosinca 2014.godine u 1354 minskih incidenata i nesreća stradalo 1978 osoba od čega 511 osoba smrtno. Brojne su akcije na nivou zemalja pogođenih mina ali i globalno gdje se prikupljaju sredstva za uklanjanje zaostalih mina i gdje se ukazuje na strašne posljedice stradanja od eksplozije zaostalih mina. Svjetski je poznata inicijativa i preminule britanske princeze Diane vezane uz zabranu i upotrebu i uklanjanju protupješačkih mina. Svaki rat ostavlja razne ružne posljedice. Osim mrtvih, ranjenih te strašnog razaranja u Hrvatskoj su ostale i mnogobrojne mine. I uz pomoć međunarodne zajednice, donacije pojedinaca ali i cijele države Hrvatska se ipak sustavno rješava zaostalih ubojitih mina i zato s ove pozornice hvala svim pojedincima i tvrtkama donatorima, a posebno američkoj vladi, Kneževini MOnaco i EU na svim pomoćima koje su dali dali vezano uz razminiravanje Hrvatske. U nadi da će ovo izvješće pomoći u rješavanju problema miniranih područja u RH klub HNS-a, liberalnih demokrata će ga i prihvatiti. Hvala.

zbog dvije stvari sam vam želio replicirati. Prvo kada govorimo o dinamici humanitarnog razminiravanja u Republici Hrvatskoj posebno u periodu 2009.-2014. možda nije zgorega naglasiti da je najveći podbačaj glede same površine znači površine koja je deminirana, najveći podbačaj ostvaren 2009., 2010., 2011.. Tako da tek sada u zadnjih nekoliko godina zapravo pokušavamo uspostaviti neku normalnu dinamiku kojom je to trebalo teći. I druga stvar zbog koje sam vam odlučio replicirati i ono što ste vi spomenuli zapravo u nastavku svog izlaganja a to je da je izvrsna suradnja sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije rezultiralo u tome da je s gotovo 40% više ugovorenih poslova razminiravanja financiranim sredstvima iz predpristupnog fonda ipak komponenta 1. u odnosu na ona koja su bila planirana. No ono što bih ja još dodatno istaknuo je da je upravo rad Ureda za razminiravanje Vlade Republike Hrvatske stvorio uvjete da se poslovi razminiravanja smatraju horizontalnom mjerom unutar operativnog programa za konkurentnost i koheziju što znači da su prihvatljivi trošak kao jedna od aktivnosti projekata koji će se odvijati na površinama koje su minski sumnjive a pripadaju zaštićenim područjima i područjima unutar mreže Natura 2000. na što se recimo, ima dosta površina površina prekrivenih šumom u Osječko-baranjskoj županiji ali i dalje. Dakle stvaramo i uvjete da iz alternativnih izvora, odnosno iz fondova Europske unije također financiramo i pomažemo rješavanju ovog teškog problema. Hvala. Hvala. Odgovor kolega Blažeković, izvolite. **Blažeković, Boris (HNS)** Hvala lijepo, pa složio bih se s vama kolega Hajduković. Radi se o tome da stvarno treba odati priznanje i Centru za razminiravanje a i ukupno svim naporima cijele Vlade iz svih ministarstva koja su uključena koja piše točno u samom izvješću koja su vezano uz taj stvarno ogroman problem koji je nesnosan ali je prisutan i kojeg treba rješavati i mislim da možemo u ovom kontekstu biti i zadovoljni da ova Vlada stvarno radi bolje nego što se radilo prije. Hvala. Krešimir Bubalo, replika. Izvolite. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Blažekoviću nisam mislio replicirati ali nakon onoga što ste rekli, morao sam a posebno nakon što ste pročitali evo svoj referat. Naime, dobro je poznato da Hrvatska do nedavno nije bila u minskim kartama Europe, tj. nisu se mogla koristiti sredstva. I mi smo se tu doista fajtali u Briselu, upravo mi iz HDSSB-a da se Hrvatskoj pruži mogućnost korištenja

kako ova Vlada divno radi a ustvari kako nemamo novaca, pa gledajući donacije i koliko se troši na reprezentaciju i upravo danas pismo koje smo dobili od Zorana Milanovića što se je to potrošilo sve na karticama, što se je to potrošilo na reprezentaciju mislim da bi već Hrvatsku razminirali samo gledajući ovaj dopis koji je danas stigao kao odgovor gospodinu Jasenu Mesiću. Prema tome mislim da bi bilo puno korisnije da je hrvatska Vlada i resorna ministarstva manje trošilo na kartice, reprezentaciju a usmjerilo ta sredstva upravo za razminiranje, jer tu nam ljudi ginu, gubimo dosta ljudi. No isto tako naše površine, posebice u Slavoniji i Baranji slabo su iskorištene upravo zbog tih minski sumnjivih prostora. Prema tome, ključno je usmjeriti sredstva kako bi stigli do 2019. završiti. Možemo pohvaliti određene radnje koje su bile. Na ovaj dopis kada pogledamo možemo izraziti samo nezadovoljstvo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor kolega Blažeković, izvolite. Hvala lijepo. Pa stvarno uvijek se može na svaku temu iskoristi mogućnost da se napadne ova Vlada, po bilo kojoj osnovi. Stvarno nema nikakve veze koliko Vlada je trošila na kartice a uvjeren sa, a vi ćete me sigurno razuvjeriti da je Vlada to što je trošila na te kartice i na reprezentaciju to radila sa određenom i opravdanom svrhom. A šta se tiče rada samog centra i cijelog procesa razminiravanja u Hrvatskoj i prikupljanja novaca iz Europskih fondova ponoviti ću činjenicu a to je stvarno provjerljivo jer su to brojke da je u 2014. godini iskoristivost sredstava iz predpristupnih fondova veća za 40%. I to je jedna elementarna činjenica, dalje nemam šta govoriti. A šta se tiče rada ove Vlade, šta se tiče trošenja sredstava ako bi sada stvarno krenuli analizirati a analizirati ćemo onda je ova Vlada neusporedivo, apsolutno neusporedivo štedljivija nego bilo koja Vlada do sada, po svim mogućim parametrima i osnovama. Apsolutno po svim mogućim parametrima i osnovama. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika SDP-a Alen Prelec. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zamjeniče ministra, ravnatelju. Pa evo ovo Izvješće pokazuje kako su unatoč nedostatnim financijskim sredstvima ostvareni značajni rezultati u sustavu protuminskog djelovanja u 2014. godini. Takvi rezultati posljedica su niza poduzetih aktivnosti od strane HCZR-a kao i suradnja svim partnerima u sustavu protuminskog djelovanja.

135, a 31. prosinca 2014. godine 126 zaposlenika. Vezano uz to evo i nedugo sam pročitao u tiskovinama da je u ministarstvu i državnim upravama u proteklih tri godine smanjen broj zaposlenih za 2420 ljudi. Nema veze uz razminiravanje ali lijepo je čuti, a premalo čujemo o takvim stvarima. Dovršena reorganizacija, smanjen broj zaposlenika, kao i promjena u načinu rada Hrvatskog centra za razminiravanje rezultirale su znatnim uštedama financijskih sredstava namijenjenih za rad i funkcioniranje centra. Naime, od planiranih 39 milijuna 273 tisuće kuna na poziciji državnog proračuna, upravljanje i administracija, kuna tj. 7 milijuna i 421 tisuću kuna manje od planiranog, a taj je iznos u cijelosti preraspoređen za poslove razminiranja. Sve navedeno rezultiralo je činjenicom da je Hrvatski centar za razminiranje u 2014. godini s najmanjim brojem zaposlenih i najmanjim iznosom utrošenih za rad i funkcioniranje od donošenja programa, upravljao i provodio aktivnosti koje su dovele do najvećeg smanjenja minsko sumnjivih područja na godišnjoj razini od donošenja programa. Evo jasno, bravo za ravnatelja gospodina Jakopec Dražena, ali i njegove pomoćnike. Samo nešto u brojkama, evo ono što me zapanjilo kad sam pomnožio koliko novaca je potrošeno i koliko je mina pronađeno i koliko m2 je razminirano. Za 11272 m2 potrebno je 10000 eura, a tu je pronađena 1 mina, u prosjeku jasno govorim. Ja ću ovo ponoviti tako da svi stvarno možemo čuti, znači za 11272 m2 pronađena je u prosjeku 1 mina i to košta 10000 eura. A znamo koliko je potrebno da bi se jedna mina stavila u zemlju. Ne znam koliko ona košta tri, pet ili deset eura ili možda 50 eura, ja uopće ne znam. Evo na sreću da ne znamo te cijene. Jasno da je najskuplji život i ne bi trebali govoriti o tome da je to skupo, ali samo želim naznačiti koliko je doista u ovih, pa ja bih rekao jasno i 20 godina koliko se radi, a zahvaljujući i prijašnjoj Vladi i danas, a gospodin Novak, kolega Novak je rekao da nije zadovoljan sa dinamikom. Nismo mi svi sigurno zadovoljni sa dinamikom razminiravanja, ali mislim da se značajne stvari rade, evo u zadnjih 3 godine pod evo ravnateljstvom novog ravnatelja i da možemo biti zadovoljni. A ono što se dogodilo, dogodilo se. Ono što bih htio još naznačiti a to je da evo u zadnje vrijeme nemamo štrajka minera, odnosno znamo da je prije bilo, MUNOS-i su štrajkali, svi su štrajkali. Zašto se to događa? Ja vjerujem da je to zato što evo imamo stvarno prepoznatljivu politiku, plaća se na vrijeme. Znači, ljudi koji rade na poslovima razminiravanja su zadovoljni s poslom, vide svoju priliku u svemu tome skupa. I mislim da je to važan, važan razlog zašto u stvari nemamo nezadovoljnih minera. A u zadnje vrijeme jasno i nema na sreću niti ljudi koji stradavaju na tim poslovima. One pozitivne primjere evo treba stalno spominjati, a ja bih evo spomenuo i da je planom humanitarnog razminiravanja za 2015. godinu minsko sumnjivo područje Republike Hrvatske smanjit će se za 104 četvorna četvorna kilometra, odnosno 20% u odnosu na početno stanje od 1. siječnja 2015. godine kad je iznosio 530 kvadratnih kilometara. Evo i tim povodom je u Vukovarsko-srijemskoj županiji potpisan jedan ugovor za nastavak radova na sustavu razminiravanja di se radi o iznosu od 80 milijuna kuna. Većina tih sredstava osigurana je iz državnog proračuna, a riječ je o iznosu od 60 milijuna kuna iz hrvatskog proračuna, a 20 milijuna kuna iz sredstava Hrvatskih šuma. Evo pa da pohvalimo Hrvatske šume koje evo značajno sudjeluju u razminiravanju Hrvatske, s time da evo, to je znači govorimo za 2015. godinu. A u 2014. su oni sudjelovali sa 29 milijuna kuna. Mislim da treba spomenuti i sve one koji su stvarno sudjelovali u tome ne samo Hrvatske šume, a spomenut ću i još neke ako možemo pročitati to iz ovog izvještaja. Na strani 30 samo sekundu evo imamo, pa evo ne mogu naći točno stranu, ali u svakom slučaju znam da je tu sudjelovao i Hrvatski telekom, da je sudjelovao puni niz poduzeća u Hrvatskoj koji su značajno davali doprinos Evo Hrvatske šume sa 29 milijuna kuna u 2014., HŽ Infrastruktura sa 3 milijuna i 577 tisuća kuna, Hrvatske vode sa 2 milijuna i 930 tisuća kuna

I još nešto što bih htio naznačiti, a to je hvale vrijedno, to je razminiravanje bez naknade. Naime, u 2014. godini realizirano je šest ugovora kojim su ovlaštene osobe za razminiranje preuzele obvezu razminirati ukupno 255 tisuća kvadratnih metara bez naknade. Posebno treba istaknuti razminiranje prema projektu naziva cjelokupni minsko sumnjiva područja na području općine Gunja tlocrtne površine 162000 m2 koji su nakon prošlogodišnjih poplava u istočnoj Slavoniji kao pomoć stradalim krajevima uključili 36 ovlaštenih osoba za razminiranje koje su odlučile cjelokupni projekat odraditi bez naknade. Evo pa bravo njima. I na kraju, evo govoreći danas o minskim problemima, o protuminskom djelovanju u RH možemo ustvrditi da je učinjen velik i vidan pomak u rješavanju ovog posebnog problema s kojim se suočila Republika Hrvatska u tijeku, a posebice nakon Domovinskog rata. Republika Hrvatska danas je sigurno od minske opasnosti na svim dijelovima promptno, pardon. Republika Hrvatska danas je sigurna od minske opasnosti na svim dijelovima prometne infrastrukture, turističkih destinacija, područjima obnove, okučnicama i na prostorima oko objekata društvene namjene, a čuli smo da će iduće godine u potpunosti poljoprivredne površine biti bez mina. Vlada Republike Hrvatske prepoznala je od samog početka minski problem kao sigurnosni, gospodarski i ekološki i potvrdila to u svim ključnim sastavnicima protuminskog djelovanja prvenstveno osiguranjem stabilnih izvora financiranja u državnom proračunu, zajmovima Svjetske banke i javnih poduzeća Republike Hrvatske, fondovima EU kao i dobrim i transparentnim odnosima s međunarodnom donatorskom zajednicom i donatorima u zemlji. Klub SDP-a će biti za prihvaćanje ovakvog izvještaja. Hvala.

prvo bih se htio još jedanput osvrnut na donacije i zahvalit se svim onima izvan RH koji sudjeluju u tim u tim donacijama i koji nam pomažu, pomažu Hrvatskoj da se oslobodi tog zla, tih mina. To su prvenstveno EU, odnosno građani EU. To je svakako To je svakako Vlada SAD-a i to je Kneževina Monako. Jedna stvar koju nisam uspio odgovorit ni u replici, a koju nisam spomenuo u svojoj raspravi, a mislim da je izuzetno važna zato jer je spomenut broj broj poginulih od mina u zadnje vrijeme, najmanje ikad. Broj poginulih od mina u 2012. je 3, u 2013. 1, i 2014. 2 osobe. Puno je, svaki život je što stalno govorimo nenadoknadiv, puno je, ali najmanje ikad. A u 2013. i 2014. nijedan pirotehničar nije stradao od minskog incidenta. (HNS)** Hvala. Sljedeća replika Domagoj Hajduković, izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega ja sam zapravo htio podcrtati samo nešto što ste rekli i ono što ću ja reći u svojoj pojedinačnoj raspravi. Naime, spominjali ste da je osim smanjivanja minsko sumnjivih područja Hrvatski centar za razminiravanje provodio i unutarnju reorganizaciju. I to je sve rezultiralo činjenicom da je HCR u predmetnoj godini, znači 2014., s najmanjim brojem zaposlenih i najmanjim iznosom utrošenim za funkcioniranje od donošenja nacionalnog programa upravljao i provodio aktivnosti koje su dovele do najvećeg smanjenja minsko sumnjivih područja na godišnjoj razini od donošenja programa. Po meni je to samo dokaz da se dobrom organizacijom rada i efikasnijom organizacijom rada rezultati mogu postići i svakako čestitke ravnatelju na tome. Hvala. I posljednja replika, Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Prelec u nizu salvi pohvala i hvale zaobišli ste ono što je točno i činjenično, plan nije izvršen. Plan nije izvršen i plan koji je donesen sigurno je trebalo naći načina kako ga izvršiti. Prema ovom izvješću u promatranom razdoblju je minski sumnjivo područje smanjeno za 426 km što je 68% u odnosu na programom planirano. Poslovi razminiranja realizirani su na površini od 197,9 km kvadratnih, u odnosu na planirano. A opći izvid rezultirao je smanjivanjem površine od 227,9 km kvadratnih što je 70% u odnosu na planirano. Znači, plan koji je donesen i trebao biti realiziran nije imao materijalnu i financijsku potporu kako bi bio realiziran. Unatoč trudu Hrvatskog centra i svih sudionika, svih firmi i njihovih mogućnosti bez novaca nemoguće je realizirati plan. Plan je nužno ili revidirati ili osigurati dodatna sredstva i to je jedina istina. Ono što pravi štetu RH također je 15,4% minski sumnjivog područja koje ne može biti u funkciji poljoprivrede. Poljoprivreda je grana koja sigurno osigurava hranu za hrvatsko tržište i ne treba nam uvoziti ukoliko što prije riješimo minski sumnjivo područje od 15,4%. Tako da uz sve hvale za rad plan ni po jednom segmentu koji je zadan nije realiziran. I s tim se morate složiti, to piše u izvješću i ne možete to izbjeći. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Možda je plan bio preambiciozan ali ako pogledate na strani 5., a ja govorim sad o činjenicama, na strani 5. grafikon u kojem se vidi od 2009. do 2015. godine realizacija plana i ono što se doista napravilo onda ćete vidjeti da jedino u 2014. i 2015. gotovo da se poklapa plan i realizacija. To je ono najbitnije u svemu tome skupa. Ja se slažem, ne, ne pogledajte kolega Đakiću pogledajte na strani 5. pa ćete vidjeti u 2015. da se poklapa plan i realizacija. To je ono najvažnije. Možda smo više htjeli razminirati nego smo doista mogli ali je činjenica da evo ga u 2015. će biti plan i realizacija isti. A da ne govorim o tome da evo u 2014. godini smo imali 83,8 km kvadratnih, a u 2009. godini 62. Znači, u svakom slučaju više se razminiralo u 2014. godini nego u bilo kojoj godini prije.

Klub Nezavisnih zastupnika, Damir Kajin? Nema ga. Gubi pravo na raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Ivan Šantek, izvolite.

Izvješće o provedbi Plana humanitarnog razminiranja i utrošenim financijskim sredstvima za 2014. godinu koje je upućeno Saboru na raspravu i usvajanje. Jedan od ciljeva izvješća je potaknuti aktivnosti za stvaranje uvjeta da se sukladno potpisanim konvencijama do 1. ožujka 2019. godine RH u cijelosti riješi minskog problema. Osnova za izradu Izvješća o Planu humanitarnog razminiranja za 2014. godinu je donijela Vlada na svojoj sjednici održanoj u ožujku 2014. godine. Kao što znamo Nacionalni program protuminskog djelovanja je strateški dokument koji je donio Hrvatski sabor u rujnu 2009. godine po kojem bi sve nadležne državne institucije trebale postupati. U razdoblju realizacije od 2009. do 2014. godine bilo je planirano izvršenje najvećeg obima poslova u odnosu na ukupno planirano programom za što je bilo potrebno osigurati i najveći iznos financijskih sredstava u odnosu na ukupno planirano. Minski sumnjivo područje RH trebalo je smanjiti za 625,9 km što je dvije trećine ukupnog početnog minski sumnjivog područja iz 2009. godine za što je trebalo osigurati 2 milijarde i 746 milijuna kuna. U tom razdoblju koje je utvrđeno kao vršno planirano je cjelovito razminiranje okućnica naseljenih kuća, infrastrukturnih objekata i oranica te preko 60% gospodarski vrijednih šuma i više od polovice preostalih poljoprivrednih površina. Nažalost iz izvješća vidimo da se taj program nije u potpunosti realizirao. U promatranom razdoblju 2009.-2014.nacionalni program je utvrđeno smanjenje minski sumnjivog područja RH za 625, trebalo je biti 625,9 kilometara ali je realizirano odnosno smanjeno je za 426 kilometara odnosno za 68%. U navedenom razdoblju je ukupno osigurano samo 1 milijardu i 697 Analizom ostvarenja programa u razdoblju 2009.-2014.jasno pokazuje da je u šestogodišnjem razdoblju jedino u prvoj godini godišnja realizacija smanjena, smanjenje minski sumnjivih područja bilo u skladu sa programom a sve ostale godišnje realizacije su bile smanjene u odnosu na navedeni program što je evo vidljivo iz ovih dijagrama koje smo dobili u ovom izvješću. Što se tiče nas izvješće je prilično dobro sastavljeno ali smo pokušali saznati i odgovore na neka pitanja koja smatramo da su bitna. Poznato je naime da je Hrvatska kao članica EU izrazila spremnost pristupanja Šengenskom režimu kontrole državne granice kao granice EU. Zanimalo nas je u klubu HDZ-a u kojoj mjeri je razminirano područje uz državnu granicu? Pa smo u izvješću pronašli nekoliko zanimljivih podataka. Tako npr. pronalazimo da je u Dubrovačko-neretvanskoj, Virovitičko-podravskoj županiji u cijelosti otklonjena opasnost od mina ali udjelu Sisačko-moslavačke županije nije. U tablici na strani 50 u točki 64.piše "Putevi uz granični pojas RH i Bosne i Hercegovine u općini Dvor izvor financiranja državni proračun. 0 metara kvadratnih pretraženo, 0 metara kvadratnih razminirano, 0". U tablici isto tako plan nije realiziran ni za područje općine Gvoz u kojoj bi trebala biti postaja granične policije što je isto tak vidljivo na strani 25 izvješća. Pa se postavlja logično pitanje nije li za sigurnost državne granice i pristup Šengenskom režimo, kontrole granica bitno da granični pojas bude razminiran? na stranici 50 pod točkom 71.piše da je na području Kotar šume treći dio na temelju doniranih sredstava razminirano 60 metara kvadratnih što je najmanja površina koja se spominje u cijelom izvješću. Evo zašto to pitam? Jer jednostavno nije mi jasno o čemu se radi? Inače se razminirane površine broje u tisućama četvornih metara, ovdje se radi o 60 metara. Pa me zanima zbog čega je to tako? Ako se radi o povećanju sigurnosti ljudi koji žive na tom tu je bilo žrtava i među stanovništvom i među pirotehničarima onda je to svakako opravdano, ali svakako bi trebalo pojašnjenje zašto se cijeli postupak provodio za tako malu površinu? Pohvalno je da je u 2014.godini nije bilo žrtava među pirotehničarima ali su se dogodile žrtve među stanovništvo. Unatoč edukaciji koju je proveo HCR na tom području dogodila se jedno smrtno stradanje i jedno teško ranjavanje prilikom skupljanja sekundarnih sirovina na području općine Josipdol. Josipdol. Nažalost u veljači ove godine prilikom razminiranja teško je stradao pirotehničar tako da se 20 godina nakon rata i dalje broje žrtve. Dobro je da se u ovom izvješću spominje i cijena koju je RH platila ljudskim životima i teškim stradanjima ljudi od mina i drugih eksplozivnih sredstava, a time i značaj provođenja plana razminiranja za RH. Prema ovom izvješću od završetka Domovinskog rata odnosno od 30.6.1996.godine do kraja 2014.dogodilo se 347 incidenata i nesreća u kojima je ukupno stradalo 486 osoba. Smrtno su stradale 163 osobe, teške tjelesne ozljede dobilo je 220 osoba dok ih je 103 dobili lake tjelesne ozljede. Iz izvješća vidimo da se Hrvatski centar za razminiranje aktivno uključio u provedbu pomoći žrtvama mina kao i međunarodna suradnja i aktivnost plasmana hrvatskog znanja i tehnologije iz protuminskog djelovanja u inozemstvo su kontinuirano provođena. Za pozdraviti je što su Hrvatski centar za razminiranje i ostali subjekti u protuminskom djelovanju u cilju promocije hrvatskog sustava protuminskog djelovanja međunarodne zajednice provodili brojene aktivnosti prema međunarodnoj protuminskoj zajednici, diplomatskim predstavništvima RH i predstavnicima donatorskih zemalja. Vidimo da su brojne strane delegacije, veleposlanici i predstavnici stranih zemalja iskazali interes za protuminsko djelovanju u RH i njihove zemlje su donirale sredstava i hvala im na tome. Jer se njihovim donacijama prikupilo oko 9 milijuna kuna, ali je posve jasno da se ne možemo oslanjati na donacije nego na fondove EU. U izvješću je s pravom poseban naglasak stavljen na nedostatna financijska sredstava kao temeljni problem u realizaciji utvrđenog programa u djelu koji se odnosi na planirano smanjenje veličine minski sumnjivog područja čime bi se i dinamika provođenja prioriteta kako i planirano vrijeme provedbe istog prolongiraju. U 2014.godini poslove razminiranja su financirali sredstvima iz državnog proračuna, investitora i donatora. Ukupni iznos 280 milijuna kuna što je povećanje za 13% u odnosu na 2013. Ali kao što smo iz onih dijagrama vidjeli još uvijek je to daleko od onih planiranih sredstava koji su bili planirani. Isto tako ističe se i problem plaćanja PDV-a na donacije jer zbog te obaveze neki donatori osobito inozemni odustaju od doniranja za poslove razminiranja a evo vidjeli smo da je iz izvješća da je u nekim slučajevima i HCR je preuzeo obvezu plaćanja PDV-a PDV-a za donacije. Iako su u izvješću detektirani problemi poput problema nedostatnih financijskih sredstava problema obveze plaćanja PDV-a na donacije, nepravilnosti i nekvalitetnog rada ovlaštenih pravnih osoba. Izvješće ne daje preporuke kako te probleme riješiti što izvješće čini po našem sudu manjkavim. Zbog toga izvješće ne nudi mogućnost stjecanja pune informacije o humanitarnom razminiranju što je nužno zbog donošenja odluke o daljnjem djelovanju kreiranja politike i pronalaženja rješenja za utvrđene probleme. Hvala. Hvala i vama. Imamo jednu repliku. Alen Prelec. Izvolite. **Prelec, Alen (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Šantek, ja ću vas samo podsjetiti ako ste možda zaboravili vi i kolega Đakić da je ovakav plan donijela HDZ-ova vlada 2009.godine, a kad kažete da se odstupa od plana onda morate znati da evo mi smo 2014.godinu ova Vlada i ovaj ravnatelj Hrvatskog centra za razminiravanje u 2014.napravili razminiravanje područja sa 83 kvadratna km što nikad se nije od 2009.godine napravilo. Znači mi jesmo ostvarili svoje ciljeve, ali po vašem planu koji su bili daleko ambiciozniji nego doista novaca je bilo. S time da je u 2015.godini kvadratnih km. Po svemu sudeći to ćemo realizirati kao što se nikada do sada nije realiziralo uz pomoć sredstava europskih fondova. to ja bi rekao i dosta izvjesno za ovu godinu. Znači nikada se nije ovako dogodila dobra situacija vezano uz razminiravanje što jasno moramo reći nismo sasvim zadovoljni ali to su činjenice. Vi ste donijeli ovakav ambiciozan plan, a mi ga ispunjavamo koliko je to moguće u financijskim sredstvima. Hvala. Odgovor kolega Šantek. Izvolite. **Šantek, Ivan (HDZ)** Poštovani kolega pa normalno da planovi moraju biti ambiciozni i ako dođe do odstupanja nije to nešto tragično. Međutim pitanje u kojoj mjeri dolazi do odstupanja. Vi ste evo ovo je sada 4.godina i tek kada su počela pristizati sredstva iz EU tek tada su se ove crte počele poklapati. Do tada nije bilo dostatnih sredstava u proračunu za deminiranje, prema tome nije vam to bilo važno. nije vam to bilo važno. Međutim evo sada je postalo važno dal zbog izborne godine ili zbog ovoga što su počela pristizati sredstva iz EU. a ako vam planovi nisu bili dobri pa što ih niste promijenili? Na kraju krajeva HCR je realizirao prema programu koji je donosila Vlada na svojoj sjednici. ona je donosila te ambiciozne planove. Ako su bili preambiciozni morali su korigirati, a nisu Hvala. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Domagoj Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zamjeniče ministra, ravnatelju centra, kolegice i kolege. ova rasprava prije mi je poslužila kao jedan dobar šlagvort i uvod u raspravu da je zanimljivo da planove koji su ambiciozni kritiziraju oni koji ih donose, a znali su da su ambiciozni kada su ih donijeli. donijeli. Mislim da je pametnome dosta. Dakle koja je svrha uopće kada raspravljamo o ovom izvješću o humanitarnom razminiravanju, mislim da se to još od govornika nitko nije spomenuo, naime svrha je utvrditi aktivnosti i ciljeve koji su realizirani u predmetnoj godini, te da u skladu s time možemo planirati dalje odnosno vidjeti gdje smo, kako stojimo i što smo. Mislim da je ovo izvješće više nego pokazalo da HCR je dorastao tome poslu da se radi dobro iz više primjera koje su i kolege prije mene naveli, ali dozvolite mi da neke od njih navedem i ja. Dakle onaj konačni cilj bi nam bio potpuno riješiti minski problem na području RH do 1.ožujka 2019.godine. ako u tome i ne uspijemo ja bih bio sretan da ga riješimo i za godinu, dvije nakon toga ali da ga konačno riješimo. Ukupna veličina minsko sumnjivih područja na 1.1.2014.godine obuhvaćala je područje 12 županija i 91 grada i općina. Nakon 12 mjeseci dakle 31.12.2014.obuhvaćala je 10 županija i 79 gradova i općina. Ja mislim da je to podatak s kojim možemo biti izuzetno sretni. Općina po općina, županija po županija ta se površina smanjuje i to je svakako za svaku pohvalu. Kao što je i prije spomenuto potpuno je uklonjena minska opasnost u dvije županije Virovitičko-podravskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i ja se nadam da ćemo već nagodinu moći ovdje konstatirati da su još neke županije potpuno slobodne od minske prijetnje. kako je išao tijek odnosno kako je išao plan razminiravanja odnosno realizacija tijekom ovog predmeta znači 2014.godine? Kao što je već prije rečeno 2009.je donesen Nacionalni program protuminskog djelovanja, a cilj je bio smanjiti minsko sumnjiva područja za kao što je kolega Šantek rekao 625,9 km kvadratnih odnosno 2/3 početnog stanja sa sredstvima dakle procjena je tada bila da će to koštati 2 milijarde i 746 milijuna kuna. Nažalost u razdoblju od 2009.-2011.bilježili smo ozbiljan podbačaj ovoga plana. Dakle tek u 2012.se počinje ja bih se usudio reći, sada možda je to malo pregrub pregrub stav, ali tek se tada počelo raditi kako treba. i zapravo tek u ovoj godini 2014.pokušavamo nadoknaditi razliku onog što se nije uspjelo razminiravati prema planu kako je bilo predviđeno od 2009.-2011. Najveći obim poslova se odnosio na razminiravanje šumskog područja najviše u Osječko-baranjskoj županiji što osobito mogu pohvaliti, budući da u Osječko-baranjskoj županiji ima još dosta šuma koje spadaju u minsko sumnjiva područje gdje se može razvijati lovni turizam, ali također i druge gospodarske aktivnosti vezane za šume. Razminiravanje gospodarskih šuma to mi je posebno drago za konstatirati ide nešto brže od plana zbog dodatnog ulaganja Hrvatskih šuma. Ja mislim da je to kolega Prelec spomenuo da se radi o … od nešto manje od 20 milijuna kuna. Najviše minski sumnjivih područja je smanjeno na poljoprivrednim površinama prvog reda i to upravo na inzistiranje jedinice lokalne samouprave na čijim teritorijima se te površine i nalaze, a upravo zbog ove činjenice koje su kolege i prije spominjale, a to je što prije stavljanje tih površina u u poljoprivredno iskorištavanje odnosno u gospodarsku aktivnost. U 2014.godini hvala Bogu nije zabilježen niti jedan minski incident, dakle nijedan pirotehničar nije stradao. Nažalost, civili jesu, imali smo jedan smrtni slučaj, jedan slučaj težih ozljeda, ali ja bih konstatirao što se zaštite mina tiče od završetka domovinskog rata pa do danas smrtno je stradalo kao što smo rekli 163 osobe. Iako je svaka nesreća velika, ja ne želim uopće umanjiti razmjer nesreće koja i ako jedan život odnese odnijela je previše. Mali broj nesreća ukazuje na dobru pripremljenost ovlaštenih osoba i korištenje kvalitetne tehnologije čija se praksa može predstaviti i izvan RH, a rezultat kvalitete provedenih aktivnosti na području edukacije stanovništva opasnosti od mina je smanjen upravo i zbog toga i smanjen broj minskih nesreća u nekoliko proteklih godina uključujući i prošlu. Naravno ja bih bio najsretniji da mogu konstatirati da nismo imali niti jedan smrtni slučaj od mina ali nažalost to nije tako. Što se tiče djelatnosti HCZR-a znači osim unutarnje reorganizacije koju još jedanput moram podcrtati i zbog činjenice da je sa nikad manjim sredstvima korištenim za funkcioniranje samog centra i sa nikad manjim brojem zaposlenika HRZR najviše odradio odnosno najviše prebacio. Radilo se i na jačanju suradnje sa ministarstvima što je izuzetno bitno, dakle sa resornim ministarstvima s kojima treba surađivati, koordinacija sa jedinicama lokalne samouprave. Jedan od rezultata toga je upravo da su velike poljoprivredne površine prve kategorije i razminirane, razvoj informacijskog sustava, edukacija stanovništva koja se očito isplati budući da bilježimo sve manji broj nesreća, pomoć žrtvama minama i plasman hrvatskog znanja i tehnologije iz protuminskog djelovanja u inozemstvu. Dakle od ove nesreće koja se zvala agresija na Hrvatsku mislim da Hrvatska sada može i barata sa 2 zapravo odlična izvozna proizvoda a to je naše znanje i operativnost u procesu razminiravanja ali isto tako i znanje i vještine u mirnoj reintegraciji su živjeli, znači koji su obuhvaćeni procesom mirne reintegracije. Dakle to je u povijesti svijeta jedan od jedinstvenih primjera i svakako je jedan pozitivan primjer koji možemo isticati i što se tiče Hrvatske. Naravno traže i drugih financijskih …/Govornik se ne razumije./… prije svega onih iz Europske unije je itekako bitna. Kao što sam rekao upravo zalaganjem Vladinog ureda je dakle i prepoznat od strane Europske unije da barem dio operativnog programa, dakle da razminiravanje uđe kao dio operativnog programa za konkurentnost i koheziju. Mislim da je to izuzetno bitno budući da je Republika Hrvatska jedina zemlja članica Europske unije koja ima još uvijek problem sa minama od ne tako davnog vojnog sukoba. Dakle jedna Hrvatska posebnost ali koja svakako pridonosi tome da što se tiče operativnog programa za konkurentnost i koheziju dakle da moraju sredstva određena biti alocirana i za ove potrebe, odnosno da nam se pomogne da što prije sve svoje površine i i poljoprivredne i šumske i ostale stavimo u funkciju gospodarstva i ostale funkcije. Također ono što je za istaknuti da je 40% više sredstava ugovoreno iz IPA-e iz komponente 1 nego što je planirano to ja mislim da je isto dokaz da se u centru radilo dobro, da je koordinacija sa resornim ministarstvima dobra i vjerujem da ćemo i na godinu čuti da su rezultati još bolji. I na kraju iako generalno ne možemo biti zadovoljni tijekom razminiravanja dok je još jedan pedalj hrvatske zemlje pod minama ono što mogu reći da mi je drago da iz godine u godinu bilježimo napredak, da se radi sve više i nadam se da ćemo do 2019. do 2019. kako sam rekao ako ne i potpuno riješiti problem onda riješiti veliku većinu. I zbog toga ovo izvješće zaslužuje podršku. Hvala. **Batinić, Milorad u svom izlaganju sam govorio o izvještaju ali se nisam dotaknuo fondova Europske unije a htio bih nekoliko riječi reći vezano uz to. Naime evo tiče se fama u medijima i na televiziji kako Hrvatska ne koristi svoje mogućnosti za europske fondove. I kada čovjek 100 puta to kaže onda 101 puta stvarno misli da je istina. Međutim, činjenica je jedna druga, da Vlada Republike Hrvatske jako puno radi na privlačenju sredstava iz fondova Europske unije kao što je HCZR a tu su i jedne činjenice. Ali prije nego kažem o činjenicama htio bih nešto reći, evo nedugo sam bio u Poljskoj u posjetu jednom gradu koji je jedan od najjačih gradova što se tiče privlačenja sredstava europskih fondova. Poljaci su ustvari najviše koristili, jasno te fondove od svih europskih država ali to nisu napravili sigurno ni u prvoj ni u drugoj godini članstva nego su to radili kroz 10 godina. Činjenica da evo mi smo ušli u evo Europsku uniju, ja ću reći ne tako davno i da imamo stvarno dovoljno vremena da se značajno potrudimo i da izvučemo iz Europske unije najviše što možemo, u svakom slučaju više nego što budemo uplaćivali. I zato ću, evo navesti neke činjenice iz 2014. i koliko je HCZR i Vlada učinili sa europskim fondovima vezano uz razminiravanje. U 2014. godini planirano je financiranje poslova razminiravanja iz predpristupnih fondova EU IPA komponente jedan u iznosu od 49 milijuna kuna a ostvareno je 67 milijun kuna. Iskoristivo sredstava predpristupnih fondova Europske unije korištenih za financiranje poslova razminiranja je bila veća od planirane u 2014. i to je za gotovo 40%. Znači 40% više sredstava je dobiveno iz europskih fondova nego se planirano. I to evo po programu Osječko-baranjska županija je od ukupno planiranih 3 milijuna 38 tisuća eura vrijednosti dobila iz europskih fondova 2,5 milijuna eura. Zadarska županija od planiranih milijun i 856 tisuća eura ukupno dobilo je is pomoći od europskih fondova milijun

U programu ruralnog razvoja unutar mjere M05 obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnih nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenju odgovarajućih preventivnih aktivnosti utvrđena je podmjera 5.2 potpora za ulaganje u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događanjima. Ciljevi i podmjere 5.2 su razminiranje cjelokupnog poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske do kraja 2018. godine a iz ove rasprave smo vidjeli da će biti i ustvari i do kraja 2016. godine taj plan ostvaren. Obnova poljoprivrednog potencijala i socioekonomska revitalizacija. Županije su korisnici ovog tipa operacije odgovorne za javnu nabavu i odabir pružatelja usluga razminiranja, dok su poljoprivrednici krajnji korisnici koji će imati koristi od provedbe same operacije i obnove njihovog poljoprivrednog zemljišta te ponovnog pokretanja poljoprivredne proizvodnje na razminiranim zemljištima. To će pridonijeti sprečavanju rizika na poljoprivrednim gospodarstvima i poboljšati njihovu ekonomsku učinkovitost, osigurati održivost u proizvodnji i spriječiti propadanje poljoprivrednih gospodarstava u ratom pogođenim područjima. Žao mi je što nema kolege Novaka pa da čuje i dio …. Hrvatski centar za razminiranje kao jedino nadležno nacionalno tijelo javne vlasti za razminiranje prema Zakonu o humanitarnom razminiranju pruža svu potrebnu tehničku podršku za uspješnu provedbu ovog tipa operacija. Prvi natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za dodjelu potpora za razminiranje poljoprivrednog zemljišta objavljen je u Narodnim novinama 2015. godine, završio je 15.5.2015. godine. Vrijednost prvog natječaja u 2015.godini iznosi 228 milijuna kuna ili 30 milijuna eura. Ukupna površina predviđena za pretraživanje i razminiranje iznosi 29 milijuna m2 i odnosi se na šest županija: Brodsko-posavska 1 projekt, Ličko-senjska 3 projekta, Osječko-baranjska 2 projekta, Požeško-Slavonska 1 projekt i Sisačko-moslavačka 4 projekta. To su činjenice. Predviđena vrijednost natječaja koji će se objavljivati u 2016. godini je 20 milijuna eura. Izvršenjem svih planiranih poslova u 2015. i 2016. godini u cijelosti će se razminirati cjelokupna minska sumnjiva poljoprivredna površina u Republici Hrvatskoj. I ukupna vrijednost potpore iznosi 50 milijuna eura. To su činjenice. još nešto, napominjem kako su bespovratna sredstva Europske unije za poslove razminiranja u tekućoj godini planirana u iznosu od 5,64 milijuna kuna dok je HCR ostvario i dodatnih neplaniranih 4 milijuna eura alokacijom sredstava iz programa IPA 2011. godine. I evo na kraju samo jedna ispravka, pogriješio sam u svom izvješću i rekao sam da je jedan od donatora bio Hrvatski telekom u iznosu od milijun kuna.

Hvala potpredsjedniče. Kolega Prelec, drago mi je da ste spomenuli sredstva koja su dobivena iz Europske unije sa točnim podacima za razminiranje i trud naše Vlade što znači samo potvrdu da će se realizirati onaj ambiciozan plan koji je eto ona druga strana i pripremila, a koji je bio praktički bez pokrića u financijskom planu tako da će i rezultati razminiranja koje ćemo imati u sljedećem izvješću sigurno biti puno bolji i da ćemo našim poljoprivrednicima dati čisto poljoprivredno zemljište za proizvodnju naše zdrave hrane. Zahvaljujem. Hvala. Odgovor, kolega Prelec. **Prelec, Alen (SDP)** Hvala kolegice … primijetili. Jasno, ambiciozan je plan bio razminiranja. Puno tih ambicioznih planova smo mi vidjeli s one strane, međutim malo toga se ostvarilo. Ja samo moram napomenuti, sve ono što se planiralo nastoji se i ostvariti, ali na čelu sa ravnateljem Hrvatskog centra za razminiranje i njegovim pomoćnicima mislim da možemo biti zadovoljni da se ide ovakvim tempom u razminiravanje. Puno smo tu govorili o tome, možemo biti zadovoljni što se učinilo u ovih ja bih rekao i 20-ak godina što se tiče mina u Hrvatskoj, ne možemo bit zadovoljni jer smo evo i kolega … je rekao treća država na svijetu po zagađenosti minama, ali uz ovakav plan, uz ovakvo korištenje europskih fondova mislim da možemo biti donekle sigurni da ćemo do 2019. godine u potpunosti osloboditi Hrvatsku od mina. Hvala lijepo. **Batinić, Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Za danas toliko. Sutra nastavljamo sa Godišnjim izvješćem o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu. Zahvaljujem zamjeniku ministra i doviđenja do sutra. Hvala i vama.